Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu. Podnositelj izvješća je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temeljem članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Izvješće godišnje ste primili poštom. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Raspravu su proveli radna tijela Hrvatskog sabora, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predlagatelj dodatno dati obrazloženje? Da. Oćete dati? Izvolite. Petar-Pierre Matek predsjednik uprave vijeća. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici znači pred vama je godišnje izvješće HANFA-e za 2013.godinu. Detaljne podatke ste mogli vidjeti u u samom izvješću. Ja ću sada ukratko iznijeti najvažnije pokazatelje koji su vezani za tržište financijskih usluga i osnovne informacije vezane uz same aktivnosti HANFA-e. Ono što je bitno reći da u 2013.nije bilo pojave niti nestabilnosti koje bi mogle ugroziti cijeli sustav a najvažniji događaj koji možemo istaknuti je punopravno članstvo RH u EU. Zašto je to na Zašto je to na tržištu financijskih usluga izuzetno bitno? Zato što se počeo primjenjivati režim slobodnog pružanja usluga i poslovnog nastanjivanja u i iz država članica EU. Punopravnim članstvom u EU je HANFA također postala član europskih nadzornih institucija, to su prije svega ESMA i EIOPA, HANFA sudjeluje i u radu ESRB-a i HANFA preuzima obvezu sudjelovanja u radu tih institucija. Sada ću ukratko proći kroz svaki dio financijskog tržišta koje nadziremo. Što se tiče investicijskih usluga i aktivnosti njima se bavilo 9 investicijskih društava, 16 kreditnih institucija, 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Oni su ostvarili promet na domaćem tržištu kapitala od 5,1 milijardi kuna to je porast od 8% u odnosu na prethodnu godinu, a na inozemnim tržištima od 2,8 milijardi kuna ili porast od 33% u odnosu na prethodnu godinu. Možemo vidjeti iz godine u da hrvatski građani i drugi klijenti investicijskih društava sve veći udio svojih transakcija ostvaruju na stranim tržištima kapitala. Ukupni prihodi koji su ta društva ostvarila u 2013. godini su iznosila 221 milijun kuna, to je povećanje od 18% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče Zagrebačke burze Indeks Krobeks je narastao 2013.godine za 3,1% a ukupni promet svim financijskim instrumentima na burzi je bio 3,8 milijardi kuna. U Hrvatskoj je bilo registrirano 86 fondova sa javnom ponudom sa imovinom od 13 milijardi kuna što je neznatan porast u odnosu na 2012., bilo je registrirano i 26 alternativnih fondova. Na području fondova je bitno istaknuti da su stupila na snagu dva nova zakona, Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima koji su donijeti uslijed nužnog usklađenja s relevantnim europskim propisima i djelomično radi poboljšanja unaprjeđenja postojećih zakonskih rješenja. Broj obveznih mirovinskih fondova je ostao nepromijenjen, neto imovina krajem 2013.godine im je bila 58,2 milijarde kuna to je povećanje od 7 milijardi kuna ili 13,9%. Od tih 7 milijardi kuna je 5 milijardi kuna povećanje koje proizlazi iz neto uplata članova u fondova, a ostatak je rezultat ostvarenih prinosa. Ti su prinosi bili u rasponu od 4,18 do 5,14%. U fondovima je bilo 1,7 milijuna članova. 6 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i 17 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova je također poslovalo u 2013. godini. U otvorenim fondovima je bilo oko 200 tisuća osoba to je 13,5 tisuća novih članova u odnosu na 2012.godinu. Oni su uplatili nešto manje od 300 milijuna kuna u fondove i imovina fondova je dosegla 2,2 milijarde kuna. Zatvoreni fondovi su imali nešto ispod pola milijarde kuna imovine, a brojali su 22 tisuće članova. članova. 2013.se intenzivno radilo na zakonima koji reguliraju poslovanje mirovinskih fondova, donesen je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima. Ti su zakoni stupili na snagu 2014.godine. Što se tiče osiguranja u Hrvatskoj je bilo 26 licenciranih društava za osiguranje, jedno društvo za reosiguranje. Oni su ostvarili bruto premiju od 9 milijardi kuna, to je povećanje od pola posto u odnosu na 2012. U osiguranju su se također mijenjali zakoni, Zakon o osiguranju, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, a godinu su obilježile i vrlo intenzivne pripreme za implementiranje kompleksne direktive Solventnost 2. Što se tiče leasing društava, njihova se imovina smanjila za 11% u odnosu na 2012.i iznosila je 19,7 milijardi kuna. djelatnost leasinga već pet godina zaredom bilježi smanjenje vrijednosti aktivnih ugovora i visine aktive. U području leasinga također je donesen novi zakon, on je stupio na snagu krajem 2013.godine. Što se tiče same HANFA-e osim stalnog obavljanja posrednog nadzora u 2013.smo pokrenuli 54 neposredna nadzora, sudjelovali smo u izradi 10 novih zakona, pet izmjena i dopuna postojećih zakona i uglavnom kao posljedica toga smo donijeli 55 novih pravilnika, 26 izmjena i dopuna pravilnika. Te vrlo brojne, velike izmjene zakonodavnog okvira su kao što znate u velikoj većini slučajeva posljedica silnih regulativa koje dolaze iz EU i koje su motivirane financijskom krizom iz 2008.godine. U 2013.je održana 71 sjednica upravnog vijeća, 50 redovnih, 21 izvanredna sjednica. Na njima je doneseno ukupno 1300 odluka. Što se tiče predstavki potrošača zaprimljeno je 2013. 201 predstavka. One se promptno rješavaju, ponekad izravno, a ponekad se uzimaju u obzir tijekom obavljanja nadzornih aktivnosti. O predstavkama ste mogli vidjeti više u godišnjem izvještaju. Kao i prethodnih godina najveći broj predstavki odnosi se na tržište osiguranja i na tržište leasinga. 2013.je nastavljeno i sa aktivnostima koje se odnose na poboljšanje poslovnih procesa, učinkovitijeg poslovanja, to uključuje izradu nove internetske stranice, dodatno su unaprijeđeni neki informatički i komunikacijski procesi koji su doveli do efikasnijeg obavljanja operativnih aktivnosti. Članstvo u ESMA-i i EIOPA-i kao što sam na početku napomenuo podrazumijeva puno posla. Ja bih rekao da te aktivnosti vezano uz članstvo u EU i tim institucijama danas uzima i 20 do 30% ukupnog radnog vremena u HANFA-i. To podrazumijeva pravo glasa, neposrednog sudjelovanja u radu i procesima odlučivanja, svakodnevni rad na izradi stajališta, mišljenja, mnoge analitičke aktivnosti, pripremu raznih podataka koji šalju u ESMA-u i Evo s obzirom da je već sredina travnja 2015.ja ću iskoristiti priliku da u par riječi vas informiram i o 2014. U 2014. CROBEX je pao za 2,72% uz vrlo mali porast trgovanja na burzi. Kod investicijskih društava i investicijskih fondova je situacija vrlo slična onoj iz 2013. Mirovinski fondovi su dosegli imovinu od 66,28 milijardi kuna, uz 8,4 milijardu 8,4 milijardu kuna povećanja od toga 4,5 milijardi od uplata i 3,5 milijardi od prijenosa. Dobrovoljni mirovinski fondovi su imali porast imovine od 20%. I ono što je vjerojatno obilježilo 2014.godinu na financijskom tržištu je veliki pad premije u osiguranjima u području osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, što je imalo posljedicu i na pad premije ukupne u sektoru osiguranja za 5,69%, a u toj specifičnoj vrsti osiguranja dakle odgovornosti za upotrebu motornih vozila čak 18,26%. Leasing je nastavio sa negativnim rezultatom. Konačne izvještaje još nismo dobili jer dobivamo krajem travnja 2014., ali vjerojatno će tu biti ponovno velikih otpisa koji su posljedica plasmana iz prije krize. Factoring društva su zabilježila porast od 32% u dobiti, a volumen transakcija je bio 18,8 milijardi kuna. Ono što je bitno napomenuti u izvještaju za 2013.to nismo spominjali jer smo tek postali članica EU, u 2014.je zabilježen jako veliki broj notifikacija stranih društava za izravno obavljanje obavljanje poslova u Hrvatskoj. Tako 204 strana investicijska društva su se notificirala, 27 fondova, a čak 356 društava za osiguranja iz drugih članica EU. Zahvaljujem na pažnji i stojim na raspolaganju za vaše upite.

Hvala gospodine predsjedniče.

nekoliko činjenica. Dakle, prvo iz pozicije onih koji nadziru vas, a to smo mi u Hrvatskom saboru, drugo, iz pozicije onih koje vi nadzirete i pod brojem tri, iz pozicije onih zbog kojih postoje ili bolje rečeno s kojima posluju oni koje HANFA nadzire. Dakle prvo, pod broj 1. kao što rekoh iz pozicije nas koji vas nadziremo a to je Hrvatski sabor, ovo se definitivno ne tiče vas ali 2015. govorit o izvještaju iz 2013. s obzirom na okolnosti u kojima …

Hrvatskog sabora, pa se tako urušava i gospodarstvo, nisam to mislio govoriti ali iz te pozicije 2015. govoriti o mnogima onima koje nadzire HANFA te brojke danas više zapravo nisu relevantne. I to je problem. …/Upadica se ne čuje./… Nisam katastrofičar nego znam što se dešava u realnom svijetu, nažalost. To je pod broj 1. Dakle pod broj 1. još i sljedeće. Postoje priče da će se spajati HANFA sa nekim drugim agencijama, ja iskreno se nadam da će se od toga odustati. Dakle koliko god sam osobno HDZ za različite reforme u javnom sektoru mislim da bi bilo potpuno pogrešno s obzirom na značaj posla koji HANFA obavlja da se pokuša ili da se uopće namjerava spajati sa bilo kojom drugom agencijom u Republici Hrvatskoj. Također se iskreno nadam da u svojem radu HANFA ima potpunu neovisnost od Vlade Republike Hrvatske odnosno države same s obzirom na značaj koji HANFA ima. I na kraju pretpostavljam da u toj suradnji sa europskim tijelima i odnosno sa, zapravo sa europskim nadzornim tijelima s kojima surađujete protekle, još malo pa 2 godine ne samo da učite i da napredujete nego i da brižno pazite na činjenicu da postoje ipak značajne razlike između njih na zapadu ili na sjeveru od nas koji desetljećima imaju mnoge proizvode, usluge i sve one koje vi nadzirete puno razvijenije nego mi. Pa onda treba tu biti poprilično oprezan u bezrezervnom prihvaćaju apsolutno baš svega s obzirom na razliku u razvijenosti tržišta i onih svih koji na tom tržištu sudjeluju a vi ih nadzirete. Evo to je prvo iz pozicije onih koji koji vas nadziru. Drugo iz pozicije onih koje vi nadzirete, ja sam si dao malo truda pa sam razgovarao sa dosta ljudi koje poznam dugi niz godina na osobnoj razini i moram pohvaliti, dakle sa svih strana moram priznati a to je bilo barem 6, 7 razgovora svi vas hvale. kvaliteta nečijeg rada ne može i ne smije očitovati u maltretiranju onih koje netko nadzire. Dakle to da li netko kvalitetno ili nekvalitetno u Hrvatskoj radi mislim da se nikako ne može povezivati s time da onaj koji bi ga trebao nadzirati, kontrolirati se ne razumije./… da treba ga nužno maltretirati. Dakle ja sam tu na strani onih koji su zadovoljni u suradnji sa HANFA-om i koji, sada da ja ne idem u svaki detalj ali u svakom slučaju nemaju puno kritika. Jedina kritika koju sam, ozbiljna koju sam čuo, a to je da ste malo neaktivni kada su u pitanju donošenje zakona, različitih zakona koje regulira djelovanje onih koje vi nadzirete. Dakle da li je to nedostatak možda komunikacije s nama ovdje u Saboru, da li s nekim drugim po ministarstvima ali u svakom slučaju dakle vjerojatno bi bilo nužno da HANFA puno intenzivnije surađuje ili barem komunicira i da se malo više involvirate u situacijama kada se donose zakoni a koji reguliraju rad onih koje vi nadzirete. I treće, treće sam rekao, kratko vrlo iz pozicije onih koji posluju sa svima koje vi nadzirete. Dakle ima tu zaista mnogo čega i naravno da svi zajedno oni pripadaju hrvatskom gospodarskom prostoru kojem baš ne idu najbolje, uz dužno poštovanje predsjedniku Sabora, zadnjih nekoliko godina nikako bolje nego što je bilo prije dakle recesija, znamo što jest prolongirana i možda među najdužima u Europskoj uniji pa to logično u sveopćoj neprevidivosti i nestabilnosti zakonodavnih poreznih okvira dosta teško utječe, odnosno negativno utječe na mnoge koje vi nadzirete. ono što bih izdvojio samo a to je i to pokazuje otprilike gdje smo iako govorimo '13.-ta na '12.-tu a to je Zagrebačka burza kaže daljnje smanjenje u ukupnom prometu. Logično, dakle nema novih kompanija, nema ozbiljne poslovne aktivnosti, hrvatsko gospodarstvo i dalje propada, prema tome logično je da se to reflektira i na Zagrebačkoj burzi. Drugo, na suprotnoj strani od ovog što sam rekao a to je, vi nadzirete ako se ne varam i FGS-ove tzv. Da. Mislim da tu postoji jedan veliki prostor i bazen za oporavak mnogih tvrtki, posebno industriji. FGS-ovi su i osnovani prije ako se ne varam sada već 5 godina upravo sa ciljem kako bi zajedničkim novcem poreznih obveznika i privatnog sektora prije svega ulagali u proizvodne tvrtke, odnosno da doslovno kažem spašavali proizvodna radna mjesta. Ne vlasnike, ne vlasništvo nego proizvodna radna mjesta kao što to logično čine mnoge puno razvijenije puno razvijenije zapadne države koje imaju puno razvijenija tržišta međutim svejedno su si uzeli za pravo spašavat naglašavam ne vlasnike nego radna mjesta u proizvodnji. Svako radno mjesto u proizvodnji danas u Europi sa sobom nosi od pola do dva radna mjesta izvan proizvodnje. Dakle Hrvatska si nema luksuz i ja sam tu u ovoj sabornici potrošio mnogo, mnogo minuta govoreći o tome pa i o alatima koje svaka država ima da spašava radna mjesta u proizvodnji jer ona vežu pa ako hoćete do sveučilišta i do razine našeg obrazovnog sustava jer ako nema proizvodnje onda i industrije, onda to sve skupa jednim dobrim dijelom ima manje smisla a i postaje neodrživo financijski. Treća skupina koju sam htio prokomentirati vrlo kratko je faktoring. Podaci kažu da, što je logično i upravo opet dokazuje da se kriza prolongira i produbljuje a to je neto dobit djelatnosti faktoringa je 87% viša nego u godini prije. Što to znači? posebno srednjim i malim poduzetnicima nedostaje novac, to znači da banke ne žele preuzimat rizike u financiranju, to znači da u principu po vrlo, vrlo skupim i nepovoljnim kamatama hrvatska poduzeća zapravo prodaju svoja potraživanja kako bi doslovno preživljavala od mjeseca do mjeseca. Ne iznenađuje, ali imao sam potrebu to naglasiti. I zadnje i ne najmanje važno, a to je nadzirete i društva za upravljanje mirovinskim fondovima. Tu moram samo konstatirat, to se ne tiče zapravo vas, ali se tiče u svakom slučaju države i mirovinskih fondova, a to je činjenica da nažalost mislim da je preko 75% u njihovim portfeljima su državne obveznice, da te državne obveznice danas kotiraju na svjetskoj burzi loše, dakle hrvatski investicijski rejting je u smeću i to sve skupa dodatno otežava naš začarani krug. Hrvatska premija rizika je nakon grčkog najveća i to sve skupa naravno da čini i sve ono što investiraju hrvatski građani kroz drugi mirovinski stup, dodatno rizično, a na neki način i manje vrijedan. pohvala za napredak, pohvala za suradnju iz pozicije onog što sam rekao, a to je ne treba maltretirat one koje se nadzire, treba s njima razgovarat, surađivat. U razgovoru se uvijek dođe do najboljih rješenja. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva replika i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega ja se slažem s vama, pogotovo u ovom vašem zadnjem dijelu što ste uočili dobre stvari, dobar rad. Sami ste rekli da stižu na račun gospodina same pohvale, ali kažete nešto o maltretiranju. Isto tako ste rekli da u Hrvatskoj eto, i zato vam se najviše i javljam za repliku, u Hrvatskoj propada sve. A što to molim vas kad je riječ o ovoj temi propada? Propada uvriježeni posao, o tome su pisani znanstveni radovi čak i naših studenata pa bih vas ja uputila na te znanstvene sada već radove o svim aferama, počevši od Fimi medie itd. Dakle sve je to razdoblje od 2007., 2006. pa do 2011. godine. To je obrađeno dakle u radovima, na 700 optužnica smo imali optužnicu za Fimi mediu od koje je nestalo 70 milijuna kuna, a mi u Hrvatskoj, kažete da je gospodin neaktivan upravo kod toga, kod donošenja zakona. Mi u Hrvatskom parlamentu donosimo zakone, a upravo HANFA je zadužena za suradnju s drugim institucijama i to radi i odlično radi upravo sa Uredom za sprečavanje pranja novca. Do tada mi nismo ni znali, čuli smo da postoji ali gdje se smjestio taj ured nitko nije čuo. A … dakle je objavio, to vam je, naši mediji su to objavili 2006., 2007. godine, sve do '09. su objavljivali kako je, … su naslovi bili sa tekstovima i koje zakone mi nemamo. Nismo tada još uvijek imali jer je izostavljena bila sankcija za osnovno djelo, kazneno djelo pranja novca, a da ne govorimo o predikatnim kaznenim djelima pa je …, evo ja znam napamet taj naslov koji je rekao, kaže Hrvatska praonica prljavog novca. Dakle danas u ovoj situaciji kada toga više nema, ja ne kažem da se svugdje ne može zametnuti, nitko ne može reći, nekakav dio koji je loš, ali to je bio sustav. Zašto o tome ne govorite? To gospodine Domagoje, kolega naš dragi, propada. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević. Hvala vam predsjedniče. Uvažena kolegice, ja moram priznat da ne shvaćam ovu povezanost Fimi medie sa svim što sam ja govorio, a moram vam iskreno reći ni sa propadanjem hrvatskog gospodarstva. Ako me već vučete za jezik, činjenica je sljedeća. Tokom 2011. i početkom 2012, u tom periodu apsolutno sve tranzicijske zemlje su se počele oporavljati. Sve su europske zemlje imale pad 2009., 2010., netko više, netko manje. 2011. i 2012. krenuo je oporavak, uglavnom izlazak iz recesije u svim europskim zemljama izuzev nekoliko koje su u puno većim problemima nego što je bila Hrvatska. dolaskom aktualne vlasti, dizanjem poreza nepotrebnog umjesto restrukturiranja i provođenja reformi Hrvatska je logično u četvrtoj godini krize potonula nazad u recesiju. Rezultat toga do dan danas jest propadanje mnogih tvrtki, a definitivno nažalost i urušavanje cijelog gospodarstva. Da je tomu tako onda si pogledajte brojke, prije svega zaposlenih. Dakle u proteklih 6 godina Hrvatska je izgubila 200 000 radnih mjesta. E sad vrijeme se vratit ne može, ali složit ćete se da isprike ove Vlade ili ako hoćete ove parlamentarne većine nakon 3,5 godine. Što je bilo prije 5-6 godina više nikog ne zanimaju. Hik rodus hik salta, rekao bi premijer, prema tome trebalo je protekle 3,5 godine napravit ono što smo svi znali da treba napraviti, što se počelo radit 2011. Međutim nažalost, ne znam iz kojeg razloga se nažalost naglašava, nije nastavilo i nije nastavilo provodit 2012. i 2013. i danas smo tu gdje jesmo. Ja kad govorim o tom gospodarskom propadanju što potvrđuju svi podaci, a dodatno i posebno kada se uspoređujemo danas sa jednom Češkom, Slovačkom, Poljskom, Mađarskom. Dakle više se ne moramo uspoređivat sa zapadom, možemo se uspoređivat s onima koji su nam prije 10-15 godina gledali u leđa. E pa sad dokle ćemo robovat Fimi mediama, raspravljat u Hrvatskom saboru o Fimi mediama i o svemu ostalom.

kolega Milošević, u ove kasne sate odmah ste me na početku uplašili kako ste počeli sa crnim mislim, to valjda zato što je vani mrak pa je onda i vama sve crno, a kod nas u Istri kažu da ni vrag nije crn onako kako izgleda pa sigurno nije ni naša gospodarska situacija takva. Iskreno govoreći, ako je nešto za pohvaliti, kažete hvalimo HANFA-u, pa ako je za pohvalit pa pohvalimo nešto. Jer inače sve ovako katastrofično crno govorimo nije tako, ali drago mi je da u drugom dijelu svog izvješća ste i pohvalili rad HANFA-e i da na osnovu toga možda ćete i podržati ovo izvješće, a ja vjerujem da je ovo izvješće dobro. Vjerujem da će ono za 2014. biti još daleko bolje. Kažete da pogledamo malo nezaposlenost raste. Nije točno, nezaposlenost pada sa ovim mjerama. Kažete tempi pasati, da se vraćamo na to što je bilo prije. Pa nije baš tako. Znate, kad bilo koja Vlada da je došla poslije vas ne bi mogla imati bolje rezultate jer je idealno ako dođete na stanje nule ali kad dođete daleko ispod nule u same jame u kojima ste nas vi ostavili onda je jako teško postići bolje rezultate. Prema tome, ova Vlada itekako dobro radi. Rezultati jesu spori, ali su vidljivi i gospodarskom rastu i u izvozu i u zaposlenosti itd. Prema tome, nije to sve tako crno. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Moje raspoloženje draga gospođo nema apsolutno nikakve veze sa vremenom. Ono je na žalost sagledavanja zadnjih pet, šest, sedam, osam, deset godina svega što se u Hrvatskoj dešava. E sad, ono što mene osobno najviše smeta, a to je da se pokušava baš iz političkih razloga u izbornoj godini izvrtati statistika. Znate, kad imate vi 2011. tehnički izlazak iz recesije, dva kvartala je gospodarski rast, a od onda, ali čak da to zanemarimo, zanemarimo to. Nakon toga sustavno tri godine imate propadanje gospodarstva. To vam pokazuje kretanje BDP-a. početak rješavanja problema u životu je da kažete da imate problem, ja mislim tako. Početak sagledavanja krize da kažete gledaj ovo stvarno imamo problem. Ako ćete vi pa i ova većina ignorirati činjenicu da deseci tisuća ljudi, ja ih na žalost znam već dosta koji su otišli iz Hrvatske. Ako se s tim nećemo suočavati u ovom Saboru o tom otvoreno raspravit šta ćemo, stavljat glavu ko noj u pijesak. Ili ćemo reći, da problem je, idemo razgovarati u ovom Saboru što bi mogli napraviti bolje. Ili ćemo sad gledati tko je mogao prije 10, 5 godina šta je bilo. Ja mislim iskreno da hrvatski građani 2015. to apsolutno više ne zanima što je bilo prije. Dakle, tko danas može nešto ponuditi i poduzeti da Hrvatskoj bude bolje uz sav potencijal koji objektivno Hrvatska ima, a jesam, pohvalio sam iz sveg što sam tamo rekao iza toga stojim i što se tiče HANFA-e i što se tiče onog što se događa u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je klub SDP-a i poštovani zastupnik Davor Bernardić. Nema ga. Gubi pravo rasprave o ovoj temi kao klub. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. (HDSSB)** Poštovani predstavniče HANFA-e, u stvari predsjedniče upravnog vijeća, kolegice. U stvari samo kolegice mogu reći, ostale su dvije kolegice. Nisam imao takvu čast pričati pred dvije kolegice i predsjednikom Sabora. Hvala ali odmah želim reći u ime kluba HDSSB-a da ćemo mi podržati ovo izvješće. Izvješće je temeljito na 200 i nešto strana. Imamo ovaj sažetak, no puno važnije je od samog izvješća što nam se događa na tržištu, Hvala i vama. širok spektar, jer gledajući da kontinuirano provodite kontrolu svih subjekata onda možemo reći da gledajući u završnici ono što ste napisali, a to je jedna kaznena prijava samo ne piše protiv koga, 30 prekršajnih prijava i malo bih volio čuti nešto i o pranju novca jer malo prije me potakla kolegica Ingrid s tim jer moram priznati da sam pisao i Ministarstvu financija pa me zanimalo koliko je bilo prijava u prošloj godini brojčano ne poimenično jer znamo da ne možemo to dobiti i koliki je volumen obuhvaćen i sigurno da bih volio i te informacije da možemo podijeliti sa hrvatskom javnosti. No, gledajući što ste sve kontrolirali, a subjekti u nadzoru HANFA-e su bili investicijska društva koja možemo reći da dobro posluju, no sigurno da zakonskom regulativom trebamo pružati mogućnost da mogu ulagati i u neka druga društva čime bi poticali i zapošljavanje, ali ja bih rekao i jačanje hrvatskog gospodarstva. Na tržištu ima dosta sredstava i sigurno gledajući investicijska društva i njihova ulaganja koja su ograničena na burzi, a znamo da na izlistanju imamo sve manje dionica, onda možemo reći da u idućim godinama morat ćemo se dovinuti tim rješenjima. Vjerojatno će i država izdavati nove obveznice, no gledajući i društva za upravljanje investicijskim fondovima, posebice kad govorimo o mirovinskim društvima oni sad primaju uplate. No, što će biti za 20, 30 godina. Sigurno da vaše kontrole i kontrolni mehanizmi trebaju smanjiti rizike vezano za mirovinska društva. Investicijski mirovinski fondovi, dosta ste ih kontrolirali. Također ću nešto reći o društvima za osiguranje. Jedno imamo društvo za reosiguranje. Vjerujem da ćemo zakonskom regulativom koja smo mijenjali upravo kad govorimo o osiguravajućim društvima da će se pojaviti neki još novi reosiguravatelji. isto tako gledajući Umirovljenički fond, Fond hrvatskih branitelja koji na žalost tone sa svojim volumenom i vrijednosti sigurno da smo trebali poduzeti neke druge stvari vjerojatno i unovčiti same dionice kako bi ljudi koji su dali svoje najvrednije u Domovinskom ratu imali više koristi od Fonda hrvatskih branitelja. Gledajući također leasing društva koja su u padu, koja bilježe smanjen volumen i gdje očekujemo da će se pojavljivati novi rizici jer ostaje dosta toga nenaplativo sigurno da će trebati kontrolirati leasing društva još više. Također društva koja obavljaju factoring vidimo da su porastu. Svi pokušavaju prodati svoja potraživanja i onda to prodati ne samo kao što se to nekad radilo za vrijeme bivše vlasti pojedinim utjerivačima nego isto tako i faktoring društvima. Također, gledajući kontrolu Zagrebačke burze vidimo da je volumen sve manji, vrijednost dionica je porasla u 2013. no to je zanemarivo jer volumen je prilično plitak. se ne razumije./… društvo također se kontrolira investicijske savjetnike. Mislim da treba poseban fokus baviti se investicijskim savjetnicima jer vidimo na tržištu da je bilo svakakvih savjeta, da je bilo svakakvih promašaja a posebice kad govorimo o valutnim rizicima, kad govorimo o nekim drugim stvarima. Volio bih da evo progovorite i o svojim kontrolama, posebice valutnim rizicima. Da li procjenjujete da će imati kakvih utjecaja sve ono što vi kontrolirate na hrvatskom tržištu. Također, želim reći da kada su u pitanju Hrvatska pošta vidimo da je stabilizirala poslovanje no gledamo da na hrvatskom tržištu ima svakakvih mešetara, posebice se dosta spominjao Raiffeisen. Volio bih čuti da li ste i njih mogli kontrolirati jer vidimo da su dosta se igrali

donijeli 55 novih pravilnika, 26 izmjena i dopuna pravilnika te izdali 34 mišljenja, 4 odluke i 2 upute. Čestitamo na tome pa možda i da dalje na takav način sugerirate i prema Hrvatskom saboru gdje osjećate u svojim kontrolama gdje možemo doći do izmjena. Sigurno da vidljivo je da je Hrvatski sabor odgovarao i vašim zahtjevima ali i potrebama tržišta, prilagođavali smo se europskoj regulativi jer poznato je u 2013. da smo ušli u EU i i da se dosta toga promijenilo, no vidjelo se da je Hrvatska itekako bila već pripremljena za taj ulazak kad govorimo o financijskom sektoru. No želim nešto reći o premijama po vrstama osiguranja koje bilježe u pojedinim segmentima pad na hrvatskom tržištu. Vidljivo je da osiguranje cestovnih vozila sa 720 458 tisuća palo je na 662 700. 91,98% je indeks, znači gotovo 8 i nešto posto je palo osiguranje cestovnih vozila. U volumenu moram priznati da me to itekako iznenadilo pa vjerujem da bi ovo trebalo biti i putokaz za ministra unutarnjih poslova da li se kontroliraju sva vozila u RH, to vam je strana 103. tablica, o njoj ću baš nešto više progovoriti. Vjerujem da bi ministar imao što tu raditi jer gledajući pad sa 720 tisuća na 662 osiguranih cestovnih vozila moram iskazati svoju zabrinutost jer ispada da u Hrvatskoj ljudi ne osiguravaju svoja vozila. Pa evo neka ovo bude zvono na uzbunu i ministru unutarnjih poslova. Ali, vidljivo je osiguranje tračnih vozila. Pa izgleda da se Hrvati više ne voze automobilima nego tračnim vozilima jer vidljivo je da je 54% porastao broj osiguranih tračnih vozila. Vidljivo je da je osiguranje jamstva palo za 23%, vidljivo je da je putno osiguranje palo za 10% jer Hrvati izgleda više ne putuju ili se ne osiguravaju. No ono što bilježi značajan porast, a to je rentno osiguranje, 34%. Pa izgleda da stanovnici RH procjenjuju da mirovinski fondovi neće izvršavati svoje obveze pa idu i na rentno osiguranje. No ono što je također bitno dodatno osiguranje uz životno osiguranje, vidimo da je palo 5%, moram priznati da sam se malo i nasmijao kad sam vidio da je osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja da je također palo za 8% u ovoj 2013. godini. Izgleda da se ljudi kod nas boje vjenčanja i rođenja pa ni to više neće osiguravati. No, također želim nešto reći da ove kontrole su itekako važne jer upravo ove institucije rade s tuđim novcem i mogu dovesti do većih poremećaja na tržištu. Nismo ih imali i sigurno da je to znak jedne dobre kontrole, sustavne kontrole HANFA-e. Maloprije je rekao kolega Milošević da vas svi hvale, no ja bih volio da vas neki i kude argumentirano. Toga nema pa neću ni ja danas. upravo želim da progovorite i o ovim brojkama koje sam spomenuo. da bi i Hrvatskom saboru olakšali izmjene određenih zakonskih rješenja. Jer upravo vi to možete detektirati kroz same kontrole. No u ovom iscrpnom izvješću niste se puno osvrnuli na njih. Također bih volio čuti vaš odgovor među ovih 26 osiguranja i nešto što sam rekao o volumenu, a znamo na hrvatskom tržištu da se često spominje crne police. Da li ste uočili u svojim izvješćima da je bilo polica koje nisu bile evidentirane? Jer ono što sam i neki dan govorio kada je bilo izvješće kada je bio Zakon o osiguranju to je da imamo osiguravajuća društva koja nisu obveznici fiskalne blagajne a mislim ako se negdje izvrti 8,5 milijardi kuna da bi i ti trebali itekako biti obveznici fiskalne blagajne. Jer često čujemo pogovor na hrvatskom tržištu osiguravajućih društava da se neki igraju i da neki ne evidentiraju police. Pa ja bih molio odgovor odmah da li ste u svojim kontrolama imali prigodu u ovim prošlim godinama ući u trag crnih polica nažalost nismo imali u medijima prigodu o tome čitati. Ali često smo slušali na terenu da toga je bilo na hrvatskom tržištu. Također izloženost valutnom riziku, molim i o tome odgovor. No isto tako želim reći da u prošloj godini imali ste povećan broj pritužbi predstavnika potrošača. Imali ste 201 pritužbu. Molio bih također vaš odgovor na čega su se one najviše odnosile, što su to potrošači najviše ukazivali ali vidim da su, u izvješću piše da su najviše ukazivali na osiguravajuća društva, e sad šta je bila tema upravo toga, upravo tih predstavki potrošača koje moramo zaštiti jer upravo kao što ih Hrvatski sabor želi zaštiti tako isto i vi kao HANFA. kakvi su bili odgovori za te pritužbe i da li ste na osnovu toga možda podnosili neke kaznene prijave, prekršajne prijave ili nešto drugo što je u vašem domenu? I dalje očekujem da radite na prevenciji rizika jer upravo smanjivanjem rizika Hrvatska može ići naprijed i isto tako i pojedine kuće koje kažem rade s tuđim novcem. Gledajući ovo izvješće možemo reći da je dobro, da je argumentirano možemo reći da je hrvatski sustav, ja bih rekao koji ste kontrolirali stabilan ali isto tako moramo prevenirati rizike a posebice kad govorimo o mirovinskim fondovima jer tu će se ono što sad kontrolirate osjetiti za 20 ili 30 godina a onda sigurno da će biti kasno. Prema tome, ne želimo da nam se u tom djelu dogode rizici vaše kontrole i unaprjeđenje procesa je itekako važno. I prema tome HDSSB će podržati vaše izvješće. Želimo vam puno uspjeha u radu, ali evo molio bi upravo sad ove odgovore. Hvala lijepa. Hvala i vama. Nema više prijavljenih klubova zastupnika niti pojedinačne rasprave. Da li predstavnika predlagatelja završno dati riječ? Izvolite. Poštovani predsjednik uprave Petar-Pierre Matek. Bubala. Što se tiče prekršajnih prijava, dakle bilo ih je 2013.godine 30 to je otprilike isto kao i prethodnih godina ako gledamo 2011.na ovamo, plus minus nekoliko. Što se tiče leasing društava, da i maloprije sam rekao za 2014.godinu će tu biti još velikih umanjenja imovine, to se većinom odnosi na plasmane od prije početka krize. Tu ne vidimo nekih velikih rizika za stabilnost financijskog sustava u cjelini, to su uglavnom neka vrlo velika društva koja su sad u fazi likvidacije i zatvaranja tih svojih problematičnih plasmana gdje njihovi vlasnici koji su uglavnom inozemni financijske institucije, taj nedostatak kapitala nadoknađuju uplatama i dokapitalizacijama. Vezano uz valutne rizike moram priznati da nisam siguran na što se točno odnosilo pitanje, ako se odnosilo na kredite kao i za Raiffeisen zadruge znači to nije iz nadležnosti HANFA-e i to ne mogu komentirati. Pad osiguranih vozila ovaj iznos od 720 i pad na 660 to su milijuni kuna, a ne broj vozila, dakle pala je bruto premija u kasko osiguranju. Rentno osiguranje poraslo je 34% to su brojke zanemarive, tu se radi o nekoliko milijuna kuna, a isto tako i vjenčanje i rođenje, za slučaj vjenčanja nije tako da se osiguravate od rizika u koje ulazite sa vjenčanjem nego se to ugovora puno godina unaprijed za vašu djecu i dobivate određenu premiju na dan kad se vjenčate ili na dan kada vam se rodi djete. Što se tiče crnih polica one, mi smo ih u nazoru nastojali detektirali, nismo ih detektirali u nekoj značajnoj mjeri. Dakle kontrole jesmo radili, ne vidimo da bi to bio nekakav sistemski rizik ili neki jako veliki sustavni problem. Što se tiče tema predstavki one su detaljno obrađene u godišnjem izvještaju. Kod osiguranja i lesasinga su one najčešće, to je normalno jer je najveći broj korisnika usluga osiguranja i leasinga među građanima. U osiguranju je uglavnom se radi o nezadovoljstvu obradom štete, nezadovoljstvu visinom isplaćene osigurnine a kod leasinga, kod naplate dugovanja u slučaju raskida ugovora zbog neplaćanja rata reasinga od strane korisnika. Tu smo uočili određenih nelogičnosti u općim aktima leasing društava koje smo evo usput zahvaljujući tim predstavkama i ispravili. Evo toliko od mene. Zahvaljujem još jednom. Hvala i vama poštovani predsjedniče upravnog vijeća. Time smo iscrpili ovu temu. Zaključujem raspravu. Završavamo današnje zasjedanje. Počinjemo sutra u 9,30 sa točkom dnevnog reda Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost za 2014. do 2018. godine. Hvala lijepa. Vidimo se sutra.